Изтече времето на исканата почивка. Продължаваме, уважаеми колеги. Вчера при четенето на Доклада се е стигнало до 25 страница от Доклада на Комисията до предложението на народния представител Асен Василев и група народни представители. Аз предлагам, господин Председател на Комисията, да прочетете отново предложенията, които вчера прочетохте до предложението на Комисията за създаването на нов § 11, включително и това предложение за новия § 11, за за да подсетим колегите за какво става въпрос, тъй като ще има дискусия и гласуване по тези текстове. Имате думата. Предложението е прието за недопустимо с решение на Комисията на основание чл. 80, ал. 1, изречение четвърто от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители № 48-254-04-41. Предложението е прието за недопустимо с решение на Комисията на основание чл. 80, ал. 2, изречение второ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предложение на народния представител Асен Василев и група народни представители № 48-254-04-51:

2. Следващите параграфи се преномерират.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Асен Василев и група народни представители № 48-254-04-52.

Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам. Закривам дискусията. Първо ще подложа на гласуване

Успяхте ли да се регистрирате? Успяхте. Ще изчакам обаче една минута, за да няма обструкции.

предложението за допустимост.

Подлагам на същата процедура следващото предложение на госпожа Нинова и група народни представители, № 48 254 04 41. № 48 254 04 41. Комисията предлага да не бъде допуснато. Моля режим на гласуване за допускане на това предложение в Доклада.

Следващото предложение е на народния представител Асен Василев и група народни представители, неподкрепено от Комисията. Моля, режим на гласуване.

представители: за 78, против 93, въздържали се 9. Предложението не е прието. Следващото предложение на народния представител Асен Василев и група народни представители е прието. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаването на нов § 11. Моля, режим на гласуване.

настъпи едно объркване. Видяхте, че прочетохме едни текстове, а впоследствие гласувахме и взехме решение да започнем да започнем днешното заседание само до някои от текстовете. Аз направих едно изказване вчера и да обърна внимание на колегите, че това предложение, което в момента на първото гласуване отхвърлихме, беше подкрепено единодушно и на Социална комисия, и на Бюджетна комисия, така че нека колегите да вземат своето решение след тази аргументация. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Колеги, преди да го подложа на прегласуване, пак ще Ви прочета Правилника, защото непрекъснато ни упреквате, че го нарушаваме. Резултатът от гласуването се обявява от председателя веднага, включително резултатът от гласуването по парламентарни групи. (2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят разпорежда то да бъде повторно.“ Никъде не пише тук, че по същество трябва да се аргументира, а се говори за оспорване на резултата от гласуването. Така че, ако ще мотивирате оттук нататък предложения за прегласуване, моля, мотивирайте ги с аргументи за оспорване на резултата, а не с мотиви по същество. Мисля, че е ясен Правилникът. Няма място за тълкуване, различно от това. Режим на прегласуване.

преномерирането ще бъде извършено от референтите съобразно приетите или отхвърлени текстове, за да не го повтаряме след всеки параграф.

Предложението е прието за недопустимо с решение на Комисията на основание чл. 80, ал. 2, изречение второ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, № 48-254-04-41. Предложението е прието за недопустимо с решение на Комисията на основание чл. 79, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Параграф 12 – вече го отхвърлихме. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, № 48-254-04-41. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Асен Василев и група народни представители, № 48-254-04-53. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, № 48-254-04-41. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Асен Василев и група народни представители, № 48-254-04-56.

Предложението е прието за недопустимо с решение на Комисията на основание чл. 80. ал. 2, изречение второ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предложение на народния представител Костадин Костадинов и група народни представители, № 48-254-04-45. Предложението е прието за недопустимо с решение на Комисията на основание чл. 80. ал. 2, изречение второ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предложение на народния представител Костадин Костадинов и група народни представители, № 48-254-04-45. Предложението е прието за недопустимо с решение на Комисията на основание чл. 80. ал. 2, изречение второ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предложение на народния представител Васил Пандов и група народни представители, № 48-254-04-50.

2а: „(2а) С наредбата по чл. 81, ал. 3 от Закон за здравето се определят критерии за класифициране на приоритетни многопрофилни лечебни заведения за болнична медицинска помощ, които осигуряват достъп до дейности от основния пакет.“ б) в ал. 17 се създават т. 4а и 4б: цени на дейностите по отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и за диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани 100 на сто от бюджета на НЗОК. 4б. методика за 4б. методика за финансиране на аптеки, които изпълняват дейности по договор с НЗОК в отдалечени, труднодостъпни райони или са единствен изпълнител за съответната дейност в община, както и с денонощен режим на работа.“ 2. В чл. 55, ал. 2 се създават т. 3б и 3в: „3б. изисквания относно основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, работещи в изпълнение на договори с НЗОК, които са не по-малко благоприятни от предвидените в колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“. 3в. методика за финансиране осигуряване на медицински персонал в лечебни заведения, които извършват медицински дейности в отдалечени, труднодостъпни райони или единствени изпълняват съответната дейност в общината, както и в лечебни заведения за болнична помощ по чл. 45, ал. 2а.“

Уважаеми колеги, започваме първо с гласуване на предложенията за допустимост, които Комисията е отхвърлила като недопустими. Първо е предложението на народния

Предложението не е прието, тоест няма да бъде допуснато до гласуване. Следващото предложение, което ще гласуваме за допустимост, е на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, № 48-254-04-41. Гласували

представители: за 84, против 93, въздържали се 10. Предложението не се допуска за разглеждане. Предложение на народния представител Костадин Костадинов и група народни представители, № 48-254-04-45. Това предложение също е за допускане. Комисията предлага да не бъде допуснато. Моля, режим на гласуване.

Предложенията не са приети, не се допуска да бъдат разглеждани в залата. Уважаеми колеги, това бяха предложенията по прочетените текстове, за които гласувахме да бъдат ли допуснати или не. Откривам дискусията по останалите текстове. Имате думата.

Благодаря, господин Председател. Госпожо Министър, дами и господа народни представители! Ние от партия ВЪЗРАЖДАНЕ бяхме предложили само три предложения към този бюджет, защото смятаме, че в удължение на бюджета не трябва да се предлагат прекалено

мерки за малкия и микробизнеса, данъчни облекчения, тъй като ние постоянно говорихме за увеличение на минималната работна заплата, имаше тук предложение на БСП за механизъм за увеличение на минималната работна заплата, съответно ние трябваше да предприемем мерки към микро- и малкия бизнес. Микро- и малкият бизнес много трудно в тези кризисни времена могат да преодолеят и увеличение на минималната работна заплата. Това не се допусна до дискусия нито във Финансовата комисия, нито тук в залата. Поне да дискутираме този проблем за микро- и малкия бизнес. Не се допусна. Второто ни предложение беше в бюджета на Националната здравноосигурителна каса. След наша корекция, която предложихме в Комисията по финанси, искахме само да отпадне едно изречение, което нямаше да струва абсолютно нищо на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Това изречение щеше да отмени поставянето на ваксини за COVID-19 и щяха да отпаднат съответно разходите в тази посока, защото националният здравен инспектор каза: няма пандемия. Нещо, което ние казахме още преди една година. Явно на господина национален здравен инспектор му трябваше една година да му загрее българският реотан и да стопли, че наистина няма пандемия. В крайна сметка след нашите протести още януари и февруари месец зеленият сертификат беше премахнат, бизнесът се поуспокои. Ако не беше създадена кризата и инфлацията от страна на Промяната, нещата щяха да се върнат към нормалността в държавата, но, за съжаление, не стана по този начин. Третото наше предложение беше за много малки разходи

Точно затова ние от ВЪЗРАЖДАНЕ още от самото начало на този парламент казвахме ясно и категорично нещо, че този парламент е мъртвороден. Той не може да взима добри решения и това се показа много ясно през последните два месеца.

за връщане на хартиената бюлетина, което преди малко гласува тук така наречената хартиена коалиция, което е изключително тежко решение за българския народ и ни връща буквално в началото на така наречения преход.

партии в този парламент имат мнозинство от 213 депутати и въпреки това сте неспособни да направите правителство, неспособни сте да изградите бюджет, неспособни сте да управлявате държавата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Георгиев. Оставих Ви до края да се изкажете, въпреки че е в нарушение на правилата. Да Ви обърна внимание, идеята, че се гласуват текстовете за допустимост преди дискусията, е, че ако те бъдат отхвърлени, по тях не може да има изказване, нито дискусия. Вие се изказахте по отхвърлените текстове. Оттук нататък, тъй като не бях направил това уточнение преди началото на дискусията, затова оставих господин Георгиев да се изкаже. Но оттук нататък Ви казвам, че ще прекъсвам всяко изказване, което е по темата на недопуснати текстове в пленарната залата. Преди това, има ли реплики към изказването на господин Георгиев? Няма. Има ли други изказвания по текстовете? Няма. Закривам дискусията, преминаваме към гласуване.

От вчерашния доклад е отпаднал този параграф, така че първото гласуване е по вносител на § 9.

Предложението е прието. Следващият § 10 по вносител, който е в редакция на Комисията, която предлага той да бъде преномериран на § 14, но номерацията няма да я чета. Гласували

което председателят на Комисията прочете. Режим на гласуване за параграфи 15 и 16 по предложение на Комисията.

По § 12 има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, № 48-254-04-41. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Петър Чобанов и група народни представители, № 48-254-04-46. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Асен Василев и група народни представители.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

от § 31, които влизат в сила от 1 януари 2024 г. и § 34, който влиза в сила от 1 януари 2023 г.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 18: „§ 18. Законът влиза в сила от 1 януари 2023 г. с изключение на: Параграф 2, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“. 2. Параграф 7, който влиза в сила от 1 декември 2022 г. 3. Параграф 9, който влиза в сила от влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Министър! Ще бъда съвсем кратък. Предлагам създаването на нов параграф със следния текст: „За финансиране на разходите и трансферите Министерският съвет не може да използва средствата по единната сметка на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система и на средствата по програми и проекти на Европейския съюз.“ Благодаря.

Господин Председател, уважаеми колеги! Ние подкрепяме това предложение и отсега Ви казвам, че и ние имаме предложение за корекция в продължението на Закона за бюджета, но касае чл. 7, който ще бъде отворен след малко. Можехте да завършите предложението, но… (Реплики.) Да, разбира се, ние сме в края.

на финансите и във връзка с възможността за изплащане на компенсации на физически лица, потребители на моторни горива, на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя следните правно-технически поправки. Да се създаде нов параграф със съответния номер: „(1) Компенсирането на физическите лица, крайни потребители на моторни горива,

от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ., бр. 99 от 2022 г.) и до размера на постъплението от авансовите вноски за временната солидарна вноска по § 9, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби към същия закон. (2) За предоставяне на компенсациите Министерският съвет може да одобрява допълнителни разходи, трансфери за 2022 г., за сметка на постъпилите авансови вноски за временната солидарна вноска.“ Идеята на предложения параграф е да може да продължи изплащането на тази подкрепа, която е за моторните горива, мярката с 25-те стотинки. Благодаря.

сила: „§ 18, ал. 2, която влиза в сила от 13 декември 2022 г.“ Този параграф, който прочетох да влезе в сила от 13 декември 2022 г., за да стане възможно изплащането на тази компенсация. Благодаря.

Първо е господин Ганев за процедура, после Вие, госпожо Атанасова, и после господин Мирчев. Господин Председател, във връзка с предложението, което направиха от ГЕРБ, бих искал да Ви помоля, от своя страна Вие да помолите министъра на финансите да каже какво е становището на Министерството на финансите по така направеното предложение от страна на ГЕРБ, за да има

Благодаря Ви. Аз имам подобна процедура. Тя е по повод на предложението, което господин Чобанов представи като свое, по молба на Министерството на финансите, защото то пряко касае 25-те стотинки на всеки литър и това компенсиране да продължи и следващата година. От друга страна, касае и бъдещи законодателни решения в Закона за енергетиката, както и решение, което преди дни взехме, касаещо особен представител, ако не се лъжа. Затова моля и по тази тема, госпожо Велкова, да вземете отношение. Госпожо Министър, заповядайте, да вземете отношение, народните представители искат да чуят Вашето мнение. СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР РОСИЦА ВЕЛКОВА: Благодаря. По предложението на господин Ананиев, Министерството на финансите не подкрепя предложението, тъй като, както вчера Ви обясних, и в момента към вчерашна дата бяхме 1 милиард и 600 на минус на централен бюджет, а към днешна дата сме вече на минус 2 милиарда на централен бюджет, това означава, че ние финансираме национални разходи със средства, които използваме или от набирателни сметки, или от европейски средства. Това просто е кеш, който ние ползваме, такъв е принципът на единната сметка. Абсолютно всички средства на правителството са в една сметка и оперативно се използват всички видове източници. С приемането на текста, който предлага господин Ананиев би могло да се наложи в началото на годината да теглим дълг, при условие че ще имаме над 10 милиарда във фискалния резерв. По отношение въпроса на госпожа Атанасова. Както знаете „Лукойл“ преведе данък свръхпечалба в размер на 72 милиона и тъй като схемата, която е за 25 стотинки гориво на литър се преустановява на 31 декември, това, което предлагаме, е, тя да продължи още един месец, докато има време да се мине на обществено обсъждане за таргетирана мярка за подпомагане на горивото. Друг мотив, с който предлагаме мярката от 25 стотинки да продължи още един месец поне, е, защото тя води до намаляване на инфлацията при методологията, която прилага Националният статистически институт при изчисляване на ХИПЦ. И третият мотив е, че, Вие знаете, бях Ви информирала, че имахме запитване от Европейския съюз, с което считаха, че нарушаваме единния пазар, тъй като се дават 25 стотинки само на превозни средства с български номера. След обясненията, които бяхме дали, към момента нямаме негативна реакция от страна на Европейската комисия или поне нямаме официален отговор, в който те да изразяват несъгласие по мотивите, които сме изложили. В тази връзка предлагаме, ако Вие го подкрепите, мярката с 25 стотинки да продължи още един месец. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Министър. Господин Мирчев, искахте процедура?

Съжалявам, че тази почивка стана по-дълга, но почти всички колеги искаха да

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа, уважаема госпожо Министър! Оттеглям направеното от мен предложение след обсъждане на съмнения за неговата допустимост и липса на консенсус в залата да бъде прието. То касаеше възможността за тези допълнителни 25 стотинки и така нататък, и докога да продължи. Има и други варианти да се продължи по някакъв начин, макар и под друга форма. Така че поради липсата на консенсус и съмнения за допустимост и в духа на недопускане така или иначе на други предложения, оттеглям направеното от мен предложение.

Председател. Бих искал да припозная предложението на господин Чобанов и да го внеса от мое име. Да не губим времето на парламента да го изчитаме цялото, но текста, който господин Чобанов вече изчете, го

Питам пак – има ли желаещи за изказвания? Няма. Закривам тогава дискусията и пристъпваме към гласуване.

Благодаря Ви, господин Председател. Правя процедура за процедура по допустимост на така предложените текстове, които преди малко бяха

Тъй като има спор кое е допустимо и кое не, щях да направя процедура да се гласува всяко едно за допустимост. Започваме с направените предложения и тяхната допустимост

За финансиране на разходите и трансферите Министерският съвет не може да използва средствата по единната сметка на Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система и на средствата по програми и проекти на Европейския съюз“. Моля, режим на гласуване за допустимост на този текст.

Следващият текст е този, който господин Чобанов внесе, оттегли и след това господин Сабрутев го припозна. Ще Ви го прочета: „Създава се нов параграф“ – номера ще кажат референтите: „§ … (1) Компенсирането на физическите лица – крайни потребители на моторни горива по реда на чл. 112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., продължава да се прилага до приемането на акта на Министерския съвет по § 9, ал. 8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 99 от 2022 г.) и до размера на постъпленията от авансовите вноски за временната солидарна вноска по § 9, ал. 6 от Преходните и заключителните разпоредби към същия закон. (2) За предоставяне на компенсациите Министерският съвет може да одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за сметка на постъпилите авансови вноски за временната солидарна вноска.“ Това предложение да влезе в сила от 8 октомври 2022 г., ако бъде прието. Това ли е пълният текст, господин Чобанов, който Вие дадохте, или има още?

Господин Сабрутев, за да спести време на залата, не го прочете. Вие искате той да го прочете. Заповядайте, господин Сабрутев, да го прочетете. Господин Председател, аз имам едно питане: господин Карадайъ ли Ви казва какво да правите, или Вие сте председателят? Защото, ако господин Карадайъ иска нещо да направя, а Вие не го искате, значи той е председателят. (Реплики Сабрутев, можехте да направите по-коректно бележката си. Тъй като има обаждане от място, тъй като има претенция Вие сте го припознали, да го прочетете, по Правилник трябва да го прочетете. Както виждате, аз го прочетох вместо Вас. Приех Вашето предложение без възражение. Подлагам го на гласуване без възражение. Каква Ви беше бележката, та трябваше да ехидничите от трибуната и да казвате кой ми казва какво да правя?! Във Ваша полза направих

„8 октомври“ пише тук – това сте ми дали. Ако имате нещо друго предвид, дайте да го коригираме. Значи това е текстът. Подлагам на гласуване текста за допустимост.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да предложа да прегласуваме това предложение, защото, както знаете, това ще даде възможност на служебното правителство да удължи една от най-популярните и може би най-успешните мерки, които бяха взети.

тече гласуването, господин Карадайъ, да Ви отговоря – Правилника водещият го нарушава, когато преди това народен представител го е нарушил. Това е закон в това Народно събрание.

Днес ние от ВЪЗРАЖДАНЕ отново няма да го подкрепим. То може би е целесъобразно от политическа гледна точка на ГЕРБ, с цел да покаже доколко служебното правителство не се е справило с управлението на бюджета. И вчера финансовият министър, и днес отново подчерта, че ако го приемем, това ще затрудни изплащането дори и на пенсиите за месец януари. Ще се наложи вземането на нов дълг, което може би така или иначе ще се наложи в средата на годината. Но по-добре да не бъдем принудени да бързаме, защото при всички положения условията по заема ще бъдат по-лоши. От тази гледна точка ние предпочитаме да не рискуваме изплащането на пенсиите и да дадем свобода на Министерството на финансите да може, ако се налага да тегли дълг, ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Прав сте, господин Дренчев. Нека да дадем думата на министъра на финансите, защото заседанието закъсня затова, за да уточним всички тези параметри, да не рискуваме работата на служебния кабинет. Министър на финансите – госпожо Велкова,

Вчерашният текст блокираше абсолютно всички позиции на фискалния резерв. В момента текстът, който се предложи днес, блокира европейските средства и блокира Сребърния фонд, който по презумпция си е блокиран.

за да стане ясно, че нямат такива затруднения при новия текст. АСЕН ВАСИЛЕВ (Продължаваме Промяната): Колеги, току що финансовият министър потвърди това, което обсъдихме и вчера, че проблеми с пенсиите няма, тъй като средствата от европейските фондове нямат никакво отношение към изплащането на пенсиите или поемането на нов дълг. Въпросът е защо това предложение се прави? Тъй като това е малко по-технически въпрос, нека да го обясним простичко. Това предложение се прави, защото, блокирайки тези средства, които са около 6 милиарда, това ще блокира възможността на служебния кабинет да прави харчове по програми, дългосрочни, които парламентът е одобрил. Или казано още по-просто – ГЕРБ се страхуват служебният кабинет да не изхарчи тези пари, така че като те направят правителство, евентуално, тези пари да ги няма. Това е най-просто. Блокираме възможността на служебния кабинет да харчи едни пари, за да може те да са налични, когато се сформира, редовен кабинет. Вас!“)Кажете го така, колеги от ГЕРБ, не се крийте зад техническата терминология, това е същността на това предложени. Оттук нататък всеки народен представител може да прецени дали това е целесъобразно, или нецелесъобразно. Това може да доведе потенциално – тук министърът, трябва да отговори, в зависимост от колко ритмично идват постъпленията в сметката, а първото тримесечие обикновено идват доста ритмично, може да доведе до нужда от допълнително финансиране извън тези средства, тоест ние да си имаме блокирани едни пари на влог в БНБ и да трябва да вземем допълнително средства в зависимост от това колко ритмично идва постъплението. Тук министърът обаче трябва да даде точния разчет на касовия баланс за първо тримесечие, което те очакват. Като цяло обаче няма никакъв проблем. Евросредствата се ползват за европейски плащания. Пенсиите си имат достатъчно средства да бъдат изплатени, както ние казахме. С това предложение ние връзваме ръцете на служебния кабинет тези 6 милиарда да ги ползват само за плащания по европроекти. Не може да ги ползва за нищо друго. Това нарушава една много дългогодишна, повече от 20 години, норма как се управляват парите на държавата. Казано най-просто, всички средства, независимо откъде идват, се ползват по целесъобразност, защото давам пример – изплащат се компенсации на земеделските производители – 800 милиона, средствата Европа ги възстановява май месец. Сега ние ако кажем: блокираме евросредствата за тези 800 милиона, теоретично трябва да изтеглим дълг и Европа, като ни ги възстанови май месец, ще си го върнем този дълг. За да не се случват такива операции, които оскъпяват управлението на парите на държавата, всичко стои в единната сметка и тя може да се ползва като разплащателна сметка на държавата. Тъй като колегите от ГЕРБ се страхуват какви разплащания ще прави кабинетът, искат да блокират около 6 милиарда от средствата в тази сметка. Това е. Благодаря. Господин Митев, мислех, че ще пропуснете този път,

госпожа Велкова излезе веднага след него и заяви, че това ще блокира възможността и че в бюджета няма пари за пенсии. След което госпожа Атанасова излезе и каза, че бюджетът е на червено и няма пари за пенсии, и че изобщо Вие не сте направили, не сте свършили добра работа и държавата едва ли не е фалирала. това предложение не беше прието вчера. Днес се прави сходно предложение, което обаче дава възможност само да се разплащат евросредства, които нямат нищо общо с пенсиите, след което излиза госпожа Велкова и казва: ето при това предложение вече няма да има проблеми.

Добре, ще се опитам с две изречения да кажа. В единната сметка към момента има 13,6 милиарда. Три милиарда не могат да се пипат, защото са Сребърен фонд. Още милиард и половина не могат да се пипат, защото са фонд „Козлодуй“ и други такива средства, които не могат да се пипат и по бюджет няма как да падне тази сметка под четири милиарда и половина по Закона за бюджета. Има 6 млрд. евро средства, тоест стават девет милиарда и половина. И остават четири милиарда и половина, с които правителството може да оперира, ако блокираме шестте милиарда евросредства. Вчерашното предложение на господин Ананиев блокираше всичките тези пари, това число и четирите милиарда и половина, с които правителството може да оперира. Сегашното предложение блокира само 6 милиарда плюс четирите и половина, които са блокирани от Закона за бюджета и от други закони, между другото, и остават 4 милиарда, с които правителството може да оперира вместо да останат 10 милиарда, с които правителството може да оперира.

ще спъне работата. Тя каза, че не. При тази ситуация може да бъде прието и оперативната работа на Министерството на финансите няма да бъде по никакъв начин възпрепятствано. Правя това пояснение, за да няма допълнителни въпроси. Да е ясно, че

аз не знам дали господин Василев, „Продължаваме Промяната“ или предишното правителство какво смятат, че са оставили в държавата. Фактите са такива и аз се облягам на фактите, каквито се изкарват от министъра на финансите към днешна дата. Актуалната информация е от министъра на финансите. Министърът на финансите днес ясно и точно заяви, господин Василев го нямаше тогава в залата, но преди около час, час и нещо заяви, че ако до вчера са били минус 1,6 млрд., вече са 2 млрд. към днешна дата.

това, което се предлага от страна на ГЕРБ, ние да го гласуваме и да го одобрим по ред причини. За да не губя парламентарно време, пак ще кажа: това е недопустимо към днешна дата, тъй като… И другото, което посочи министърът на финансите, е – да, няма да блокираме изплащането на пенсиите, но ще трябва да пристъпим към теглене на заем, и то още в началото на годината, първите дни, което ще ни постави в ситуацията, която ни постави правителството на ПП, да взимаме заем с огромна лихва. Само заради това да беше, не трябва тази зала да одобри това решение. На мен ми е пределно ясно политическото решение на цялото това нещо хората, които си правят сметка да са следващите управляващи, от тяхна гледна точка няма нищо лошо да искат да ограничат всички тези неща, но гледайки от полза на държавата, ние сме изправени пред риска да платим едни огромни огромни пари по отношение на това да теглим заем. Разбира се, затова е и голямата игра на евро-атлантическото мнозинство – влизайки в еврозоната, такива заеми под път и над път ще ни се отпускат, за да станем още по-задлъжнели. Към днешна дата това нещо не трябва да минава, тъй като ще ни струва страшно много пари, само за да може някой да разчита, че когато ще управлява след няколко месеца, ще има средства, които да използва той. Благодаря, господин Ганев. Има ли реплики към това изказване? Не виждам. Има ли други изказвания? Не виждам. Закривам дискусията. Преминаваме към гласуване. Първо, подлагам на гласуване има едно-единствено предложение, което или не е оттеглено, или пък не е прието и него трябва да го подложим на гласуване. Това е предложението на на народния представител Асен Василев и група народни представители, което е под № 48-254-04-51 и не е подкрепено от Комисията. Моля, режим на гласуване. Неподкрепено от Комисията предложение на народния представител Асен Василев и група народни представители.

и редакцията на Комисията, прочетена… Параграф 12 в редакция на Комисията, който беше прочетен от Председателя. Моля, гласувайте.

и който гласувахме за допуск, сега го гласуваме за приемане. Моля, режим за гласуване, като това е нов параграф, който референтите ще сложат там, където му е систематичното място. Гласували

Да, благодаря Ви. Господин Председател, уважаеми дами и господа! Току-що приетият параграф влиза в противоречие с чл. 7 от Закона, който е на стр. 8, така че на това основание чл. 7 7 трябва да го отворим за трето гласуване, тъй като е в противоречие, тоест видоизменя на практика ал. 4 на чл. 7, тоест трябва да преотворим според мен чл. 7 мен чл. 7 и да го комбинираме с параграфа, да ги уеднаквим и да предлагаме еднакви норми в отделните членове на Закона. Предлагам да отворим отново чл. 7 за разглеждане и гласуване. Това предложение моля да бъде гласувано, а Вие пригответе новата редакция на чл. 7, ако бъде прието. По принцип това предложение трябва да бъде прието, във връзка с конституционното решение, което разрешава трето гласуване, ако е прието предложение, което променя някои от вече гласуваните параграфи или членове. Моля, режим на гласуване.

в чл. 7, ал. 4 „разходите и предоставените трансфери в срока по чл. 1 се финансират за сметка на постъпилите приходи и на наличните парични средства в единната сметка, средствата на Държавния фонд за гарантиране и устойчивост на държавната пенсионна система и средствата по програми и проекти на Европейския съюз“,

В т. 4 „или други остри заразни заболявания“ и т. 7 отменя, като влиза текстът на ал. 4, която прочете господин Чобанов. Благодаря.

Да, благодаря Ви, господин Председател. Тъй като ние четем мисли, на освободената точка 7 предлагаме следния текст: „на влезлите в сила към 2023 г. политики за семейните помощи за деца“,

бъде направен точно тук. Имате ли, колеги, други предложения или изказвания? Ако няма, ще подложа на гласуване отделните предложения и след това целия текст на чл. 7 с това, което ще се приеме. Първото предложение е на председателя на Комисията, което той изчете. Да не губим време да Ви го чета втори път. Моля, режим на гласуване.

Втората редакция, която трябва да гласуваме е тази, която предложи народният представител Кирил Ананиев. Моля, режим на гласуване.

за създаване на нова т. 7 на мястото на тази седем, която отпадна „на влезлите в сила към 1 януари 2023 г. политики за семейните помощи за деца“. Моля, режим на гласуване за това предложение.

То е пак във връзка с това, че има приет закон, и трябва да се отрази в този член, а не е отразено. АСЕН ВАСИЛЕВ: Да, разбирам, но мисля, че трябва, първо, допустимост и след това – да сме процедурно изрядни, да не стане фал с децата точно. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Добре. Колеги, аз приемам предложението, което направи господин Василев. Нека наистина да сме изрядни. Подлагам на гласуване за допустимост предложението на народния представител Румен Гечев. Правилно е, Правилно е, госпожо Атанасова, понеже ме питате с поглед, защото другите предложения следват автоматично, а това все пак е от друг закон. Нека да обясня.

против няма, въздържали се 2. Предложението е допуснато до гласуване. И сега самото предложение – моля, режим на гласуване.

предложения. „Чл. 7. (1) В срока по чл. 1 максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет,

и са в рамките на съответния годишен показател по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет по държавния бюджет за 2023 г. (2) В срока

на дейности за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по реда на чл. 56

2. на дейности в условията на миграционен натиск и защита на обществения ред; 3. на мерки, свързани с високите цени на електрическата енергия и природния газ; 4. на мерки за преодоляване на последиците от COVID-19 или други остри заразни заболявания; 5. на проекти за инвестиционни разходи, одобрени от Народното събрание; 6. за подготовката и произвеждането на избори съгласно Изборния кодекс; 7. на влезлите в сила към 1 януари 2023 г. политики за семейните помощи за деца. (3) Министерският съвет може да увеличава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, над размерите по ал. 1 до размера на средствата, за които са ползвани сметки за чужди средства в изпълнение на актове на Министерския съвет от предходни години, както и до размера на разходите по ал. 2. (4) Разходите и предоставените трансфери в срока по чл. 1 се финансират за сметка на постъпилите приходи и на наличните парични средства в единната сметка с изключение на средствата в Сребърния фонд и средствата по програми и проекти на Европейския съюз.“

самия закон. „(4) Разходите и предоставените трансфери в срока по чл. 1 се финансират за сметка на постъпилите приходи и на наличните парични средства в единната сметка с изключение на

Благодаря на Комисията, на председателя на Комисията и на всички Вас за

Благодаря, господин Председател. Тъй като времето много напредна, предполагам, че всички народни представители вече са обзети от коледния дух. Предлагам трета точка да отпадне от Програмата. Има ли различно предложение? Различно предложение ли? Заповядайте, господин Сабрутев. Благодаря, господин Председател. Бих искал да направя обратно предложение – точката да си остане в дневния ред. Законопроектът е важен, от друга страна и не е много голям. Бихме могли да го минем на първо четене, ако няма някакви сериозни дискусии в рамките на кратък период от време. Благодаря. Благодаря Ви. Уважаеми колеги, моля режим на гласуване за направеното процедурно предложение. Колеги, в режим на гласуване сме. Гласуваме предложението да отпадне точката.

за да може да се подготвим добре с изказванията за следващия законопроект. Той явно е важен и изисквания трябва да има, затова ние желаем 30 минути почивка. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: 15 минути, защото Вие сте майстори на изказванията и те са достатъчни.

48-254-01-7, внесен от Надежда Йорданова и група народни представители. Заповядайте, госпожо Сачева. доклад на водещата комисия,

На заседанието присъстваха: от Министерството на труда и социалната политика – заместник-министър професор Емил Мингов, госпожа Калина Петкова – директор, и експерти; госпожа Димитрова от Националния център за обществено здраве и анализи, госпожа Дичева от администрацията на Омбудсмана на Република България. Съгласно мотивите на Законопроекта с предлаганите промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и произтичащите от тях изменения на Закона за чужденците в Република България, Закона за българските лични документи, Закона за здравното осигуряване и Закона за насърчаване на заетостта и във връзка с Директива 2021/1883 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2021 г., се цели улесняване на достъпа до пазара на труда в страната на висококвалифицирани специалисти – граждани на страни извън ЕС, в условията на динамични миграционни процеси, демографски предизвикателства и променен пазар на труда. Предлага се по-привлекателна, гъвкава и ефективна система за привличане и устройване на висококвалифицирани кадри от трети държави, не само с висше образование; както и улеснена краткосрочна и дългосрочна мобилност, командироване и работа от разстояние на чуждестранни специалисти с разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския съюз“, създаване на регистър на признатите работодатели. От името на вносителя Законопроектът бе представен от народния представител Николай Табаков. Той отбеляза, че се улеснява привличането на висококвалифицирани работници и специалисти, разширява се приложението на „Синята карта на Европейския съюз“ и се облекчава недостига на работна сила. Становището на МТСП, което не подкрепя Законопроекта, бе представено от заместник-министър професор Емил Мингов. Той посочи, че Законопроектът въвежда в националното законодателство определени разпоредби на Директива 2021/1883 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2021г., но има процедурни и технически недостатъци, няма таблица за съответствие с европейското право, има предложения, които не съответстват на Директивата.

като и бележките на МТСП следва да се отразят. Въз основа на проведеното обсъждане и след последвалото гласуване Комисията по труда, социалната и демографската политика с 11 гласа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

Господин Председател, колеги! „На редовно заседание, проведено на 7 декември 2022 г., Комисията по външна политика разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, внесен от Надежда Георгиева Йорданова и група народни представители. В заседанието участваха представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи,

Комисията проведе обсъждане, в рамките на което представителите на парламентарната група на ГЕРБ-СДС изразиха принципна подкрепа за Законопроекта, като подчертаха необходимостта Водещата комисия да изпълни процедурата за нотифициране, да бъде

което беше мотивирано със създаването на потенциална възможност за допускане на рискови за националната сигурност групи. Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване Комисията по външна политика с 8 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“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

Председателят на Комисията информира народните представители с постъпилите становища по Законопроекта от ДАНС и от Асоциацията на индустриалния капитал. Председателят на ДАНС господин Пламен Тончев запозна народните представители със становището на Агенцията, според което е нецелесъобразно чужденци, които отговарят на условията за упражняване на висококвалифицирана заетост съгласно българското законодателство, да влизат в страната с виза за краткосрочно пребиваване. Това не кореспондира с общия режим, уреден в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) и Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, според който следва да бъде издавана виза по чл. 15, ал 1 от ЗЧРБ. Асоциацията на индустриалния капитал в писменото си становище не възразява срещу предложените изменения и допълнения, но смята, че този законопроект не решава най-важните за българския бизнес въпроси, като намаляване на броя на изискуемите документи за даване на достъп до пазара на труда у нас и намаляването или отпадането на такси, съкращаването на срокове в отделните процедури до необходимото възможно. Въз основа на проведеното обсъждане и след последвалото гласуване Комисията с 10 гласа „за“, без „против“ и 2 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност,

Благодаря, господин Председател! Уважаеми дами и господа! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 48-254-01-7, внесен от Надежда Йорданова и група народни представители на 19 октомври 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 7 декември 2022 г., Комисията по икономическа политика и иновации разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: – 8, без „против“ и „въздържал се“ – 5 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и иновации предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност,

и група народни представители на 19 октомври 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 15 декември 2022 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, №

Господин Председател, ще направя кратък обзор на парламентарната година, разбира се, без каквито и да е претенции за изчерпателност, защото поразиите, които така нареченото евро-атлантическо мнозинство сътвори през тази малко над една година, бяха наистина много. Ще започна с една наскоро излязла новина за демографската катастрофа, което показва, че колапсът е толкова голям, че българският народ не е в състояние просто да се самовъзпроизвежда и да оцелява. Единствено циганите у нас са в състояние да се самовъзпроизвеждат и дотам. Ние загиваме като народ и като нация и това трябва да е пределно ясно на всички. Това е отговорност на партиите на статуквото – ГЕРБ, БСП, ДПС и така нататък, които през последните над 30 години не само че не ни изведоха от прехода, а дори го затвърдиха. През тази година шумно беше прокламирано въвеждането на еврото у нас, убийството на българския лев, и убийството на българската икономика. Страната ни всячески е тласкана към гръцки сценарий неумолимо, безжалостно, по всевъзможен начин, като ни се обяснява, че едва ли не щели сме да влезем в Клуба на богатите, което е всичко друго, но не и истина. Трябва да кажем, че и в сферата на външната политика бяха направени изключително много поразии, изключително много грешни ходове, като всички те са продиктувани от сляпо верноподаничество към американското посолство, има една партия – към турското, разбира се, и ВЪЗРАЖДАНЕ е единствената политическа формация у нас, която не приема никакви заповеди от което и да е чуждо посолство. Останалите козируват и изпълняват, а именно какво направиха? Подариха оръжия на Украйна, с което пряко ни въвлякоха във военния конфликт там и във войната, и съответно направиха това на страната на войнственото малцинство в световен мащаб, защото повечето държави не даряват оръжия и седят далеч от конфликта, съответно ние сезирахме Конституционния съд за това. Беше прието решение нашият АЕЦ да работи с чуждо гориво, което поставя под директен риск неговото функциониране, това е един експеримент с националната сигурност и с живота на всички български граждани, и въобще на Европа, и на света, нещо, за което гласувалите, подкрепили това безумие, ще поемат своята отговорност в исторически план. Също така имаше гласуване за американските бази по инициатива на ВЪЗРАЖДАНЕ. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ категорично застанахме против това в България да има американски бази. Какво се случи? Не само че не бяхме подкрепени, а дори формации, като БСП, които искат и твърдят, че че са за независимо управление на България, не са евроатлантици, те гласуваха обаче за това да има американски бази в България, както и техният председател на Комисията по отбраната тогава защити НАТО и съществуването на американските бази. Има четири американски бази в България, трябва да отбележим, да бъдем пунктуални, които функционират буквално като територия на чужда държава и България няма никакви правомощия на тази територия, понеже тук от място ме репликира точно председателят на Комисията по отбрана от БСП, който беше най върлият защитник на американските бази на НАТО в България, но това е нещо характерно за БСП, поне в тази своя политика те са последователни, за разлика например хартиената бюлетина, за разлика от това дали искат да приемем еврото у нас, за разлика от оръжията за Украйна, които до последно се чудеха дали да ни подкрепят, или не и така нататък. Тук трябва да кажем, че беше извършено грандиозно предателство спрямо българите извън днешните територии на страната, и по-конкретно става въпрос за Македония, която е в сърцето на всеки един българин. Какво беше направено там? Под натиска на Франция и под натиска на Европейския съюз беше вдигнато ветото, беше прието едно антибългарско решение, което има изключително тежки последици за българите от Македония. Господин Костадин Костадинов ги беше поканил на Комисията за българите извън страната, където те описаха какъв терор в момента има над тях в Македония. Описаха как са палени техните клубове, как се стреля по тях, как се хвърлят камъни и какви обиди има, как всеки ден ги заплашват за живота им и така нататък. Тоест в резултат на вдигането на ветото и приемането на Макроновото предложение българският национален интерес в Македония не само че не беше защитен, беше грандиозно предаден. Тук е много важно да подчертаем, че БСП гласуваха въздържал се за френското предложение. Нещо, което обаче после те отричат по телевизионните студия, с едно шизофренно поведение, което може би исторически погледнато съответства на тяхната формация. Верноподаничеството във външната политика обаче не свърши само с предателството на българите в Македония. Българите никъде по света не са защитени, и то по-скоро не по вина на служителите на по вина и на самия министър-председател, който тогава, знаете, Кирил Петков беше най-върлият защитник на френското предложение, по вина на управляващите, които така и не можаха да вдигнат възнагражденията на служителите във Външно министерство, Бе гласувана и хартиената бюлетина, което е предателство спрямо българския народ и което отваря не врата, а буквално портал за грандиозна изборна манипулация. Това е една директна услуга към партиите на статуквото, които са ГЕРБ, БСП и ДПС. Тези формации, които всячески се опитват да направят така, че преходът в България никога да не свърши, гласуваха хартиената бюлетина и по този начин отново върнаха сгрешените протоколи, чувалите с бюлетини и бюлетините, които в секциите се разделят на купчинки и всеки си брои неговата купчинка. Колко вярно, колко грешно – няма никакво значение. Върнаха това да се спи по спортните зали и по РИК-овете, върнаха това да има припаднали хора там, да чакаме по няколко дни резултата до последно и да не сме сигурни как ще бъде изкривен този резултат. Тук е важно да кажем за хартиената бюлетина, че отново имаше много сериозен завой от страна на БСП, който завой е продиктуван от това, че те за пореден път смениха мнението си – нещо, което, разбира се, е характерно за тяхната формация, а пък самата тя въведе машинното гласуване. В момента машините просто са едни скъпоструващи принтери. Стана грандиозен скандал относно управителя на БНБ. Скандал, който за малко да бутне управляващата тогава четворна коалиция на БСП, „Демократична България“, „Продължаваме Промяната“ и „Има такъв народ“. Съответно този скандал не можа, на косъм, да събори тази коалиция, но ветото и предателството спрямо българите в Македония го направи, както видяхме. Бяха изгонени руските дипломати и отношенията с Русия бяха нажежени до тъмночервено – нещо, което никой до момента не си е позволявал. Абсолютно безхаберно, безотговорно, само и само да бъдем верен васал на нашите задокеански партньори, на които по скоро само ние сме партньор, но те на нас не са партньор. Освен това днес разбрахме, че положението е стигнало дотам, че има потенциална невъзможност за плащане на пенсиите. Чухме го от самия финансов министър. Смятайте докъде стига разложението на държавността и докъде стига кризата у нас. Важно е да кажем, че с Плана за възстановяване и устойчивост правителството на Кирил Петков и Асен Василев по всякакъв начин се опита и прокара път за унищожението на българската енергетика. записаното в него унищожение на 40% от нашите ТЕЦ-ове, това ще доведе до невиждана енергийна криза, каквато имаме и в момента. Знаете, ние от износител на ток се превърнахме във вносител. Беше гласувано закупуването на самолетни чертежи на F-16, което е изключително дългосрочно. Не се знае кога ще дойдат, дали ще е това десетилетие или следващото. За сметка на това се знае, че в скоро време, след няколко месеца може да останем да останем без самолети, които да охраняват нашето въздушно пространство, но евро-атлантическата сбирщина в България не вижда проблем защо не някоя НАТО-вска държава като Турция любезно да охранява българското въздушно пространство. Имаме рекордна инфлация – нещо, което също бива оправдавано със световни, глобални фактори и така нататък. Подобно на щраус правителството, управляващите си затварят очите и казват, че това било не заради нашите действия, било заради някой друг. Същото така имахме убийство на граничари вследствие на зле изградена ограда, която за сметка на това струваше милиони. Отново българският национален интерес по никакъв начин не бе защитен. Получихме звучен шамар за Шенген, и това бе провал на българската дипломация. В наводнените карловски села не бяха дадени пари, но за сметка на това бяха раздадени над 1 милиард за украинските туристи в България и за така наречената ковид пандемия.

това беше обяснено като едва ли не руска пропаганда. (Ръкопляскания.) Говорим за българи в Украйна, а от „Продължаваме Промяната“, от ГЕРБ и от „Демократична България“ казват, че това било антибългарско. реплики.) АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ: …за същите българи в Украйна беше гласувана, но не беше дадена. Може би, когато говоря за българи, особено за българите в Украйна, тук се провикват за времето. Завършвам, господин Председател, но е много важно да кажем:

че държавата е абдикирала от задълженията си и не мисли за българските граждани по абсолютно никакъв начин – завършвам, финални секунди, проявете малко търпение – нещо, което ние от ВЪЗРАЖДАНЕ коренно ще променим скоро, когато поемем управлението на страната. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, тъй като дискусията явно интересува хората в залата, моля тя да бъде предавана и по Националната телевизия – по Има ли различно предложение?

ЖЕЛЯЗКОВ: Направено е предложение за пряко излъчване по БНТ 1 на дискусията по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Почитаеми господин Председател, народни представители! След като атлантическата хунта отхвърли съвсем резонното предложение настоящите дебати да се излъчват по Българската национална телевизия, правим предложение те да се излъчват по Българското национално радио. В този късен час на много населени места няма ток

Правим предложение да се излъчи по Българското национално радио с оглед максималната информираност на нашите съграждани.

Преди малко, аз съм съгласен, декларация от името на парламентарна група, но Правилникът беше нарушен сериозно – може би минута и 40 секунди отгоре върху времето за декларация. Със сигурност и една тронна реч има някакво време, за което да се изкаже. Вие не обърнахте внимание, с което изнервихте залата. Вследствие на това от същата парламентарна група на ВЪЗРАЖДАНЕ излезе техен народен представител и нарече Народното събрание и в момента хората вътре от другите парламентарни сили хунта. От името на БСП държим да го накажете, нали разбрахте? Нали разбрахте? Защото, господин Председател, съгласете се, каквито и звуци да се чуват от пленарната зала, колкото и часът да е в момента, знаем утре какъв празник е – използвам случай да поздравя всички български граждани и да им пожелая весели празници – би трябвало да ни приляга по някакъв начин да запазим добрия тон в навечерието на тези празници.

Считам, че Вие сте разбрали в негативен контекст. Аз съм положителен човек, с позитивна нагласа. „Хунтос“ на испански означава заедни, заедност, така че присъединявам се към виждането, че сме заедно дори в тези трудни моменти в последните мигове от работата на Народното събрание и призовавам за сериозно отношение. Аз само за етимологията се опитвам да търся корените, за да не изнервяме допълнително атмосферата, така че, колеги, продължаваме с разискванията по Законопроекта.

за 28, против 109, въздържали се 6. Предложението не е прието. Заповядайте за изказване.

Госпожи и господа народни представители, Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за трудовата мобилност и трудовата миграция е поредният опит да внедрим европейското законодателство Директива 2021/1883 и отменената такава. В Четиридесет и седмото народно събрание също имаше такъв подобен законопроект, който очевидно не е минал. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ разбираме, че проблемът с недостига на работна ръка в много сфери е важен, особено във високотехнологичните, в информационните технологии, където секторът е изключително динамичен, но не смятаме, че решенията се крият точно в този законопроект. Демографската криза е факт, а ние говорим за нея, и то десетки години. Книги се писаха, никой не им обърна внимание, явно не Ви е интересувало достатъчно. Тук ние виждаме няколко заинтересовани страни, особено заинтересовани страни – работодатели, държава, синдикални организации, а мненията са много разнопосочни. Изтъкват се причини, че в България 900 хиляди души не учили и не работели. Затова, аз искам да попитам как се стигна до тази ситуация? Защо се неглижираха десетки години проблемите с българското професионално образование, което можеше да отгледа тези кадри? „Компютърна техника и технологии“ се изучава, като специалност едва от 2007 – 2008 г., докато „Компютърно и системно програмиране“ отпреди няколко години, а можехме да си отгледаме високомотивирани работници, но не го направихме. Нашите опасения и резерви са много относно този законопроект. Законосъобразно ли е чужденци, които отговарят на условията за висококвалифицирана заетост, да влизат в страната ни с краткосрочна виза тип C? Това не е ли проблем с нашия Закон за чужденците в България? От тези промени няма ли да се възползват и други граждани, които не са високотехнологични професии, ако отворим вратата сега? Пример мога да Ви дам – в моя роден град Враца се завърнаха няколко десетки семейства, които години наред са работили в Чехия, а сега в момента нямат работа, защото техните места са заети от украинци. В самия законопроект са споменати държави от бившия Това няма ли да направи и такъв проблем и в България и нашите високотехнологични работници да изтекат отново на Запад? Защо се въвежда в нашето законодателство временен адрес и резервацията в хотел временен адрес ли е? Доколкото знам, нашето законодателство говори за постоянен и настоящ адрес. Защо трябва да се намали срокът, в който трябва да се вземе становище от Държавна агенция „Национална сигурност“ от 14 на 7 дни? Няма ли да е проблем на териториалните дирекции на „Национална сигурност“ ще им стигне ли времето, за да се направи това и да се изпратят данните към Държавна агенция „Национална сигурност“? Много сме скептични относно въвеждането на фигура – признат работодател. Удачно ли е Агенцията по заетостта да сертифицира? А работодателите, които не са кандидатствали, те какви ще бъдат? Може би непризнати работодатели?! Няма ли възможност отделни бизнеси да вземат предимство пред други бизнеси и така да се нарушат принципите на конкурентност? В заключение, искам да завърша с това че не винаги механичното пренасяне на чужди европейски директиви успява да се внедрят успешно. Реципирането невинаги е добро. Затова в тази връзка аз като депутат от ВЪЗРАЖДАНЕ и нашата група няма да подкрепим Законопроекта. Благодаря. Благодаря Ви, господин Папов. Има ли реплики по изказването? Не виждам. Други изказвания? Господин Георгиев, заповядайте. След това госпожа Рангелова. Господин Златанов, и Вие за изказване? ЗЛАТАН ЗЛАТАНОВ

във връзка със Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, ние както каза и преди мен говорещият, господин Папов, няма да го подкрепим от ВЪЗРАЖДАНЕ. Има изключително много причини, за да не го направим. И една от всичките тези причини е тази, че с този законопроект се дава възможност, се отваря врата в нашето законодателство, се прави байпас на Синята карта в буквалния смисъл на думата, отваря се врата, през която сега с обяснението, че могат да влязат висококвалифицирани специалисти в един следващ момент при промяна в законодателството, с леки козметични при това промени, ще се отвори цяла порта и тогава не само висококвалифицирани специалисти, а хора от третия свят и от източната част на света – от Азия, ще могат да идват да работят тук. Това естествено устройва едрия бизнес и той се стреми да направи точно това. И ние виждаме в това предложение този капан за нашето законодателство, който се залага в момента. Бавно и постепенно, бавно чрез този закон и чрез последващи промени и корекции да бъде отворена портата и да нахлуе вълната от работна ръка, която ще залее България. Това ще причини масова миграция на нашите работници към Запад. Ще бъдат принудени хората да се изнесат в буквалния смисъл на думата, защото, при положение че дойде евтина работна ръка, ние виждаме, че работодателите ще се възползват от този момент. Това ще накара българските работници да напуснат България в търсене на по-добри условия и по-добра работа, при положение че се подбие пазарът на труда. Нещо много важно трябва да се каже. С предложенията в Законопроекта се дава възможност да се направят така, че ДАНС да не може да проверява хората, които идват тук, или ще имат много по-кратки срокове да бъдат проверявани. Това означава, че има опасност да влязат хора, които са недоброжелателни към българската държава и към българския народ. Тези хора ще могат да се внедрят във фирми и ще могат да работят във фирми, които използват класифицирана информация и лични данни на българските граждани, което ще е опасност за изтичане на много важна информация в посока, която никой от нас не знае в момента в каква посока ще изтече. Невъзможността „Държавна сигурност“ и „Национална сигурност“ да проверяват хората, които… или съкращаването на сроковете на този етап, дава възможност да проникнат такива хора в нашата държава опасност – реална опасност, която съществува. Това не го казвам само аз, това го казва становището на „Национална сигурност“, това го казва становището на Министерството на вътрешните работи. В тези становища се казва много ясно, че параграфи от 1 до 6 и § 8 трябва да претърпят тотални промени, за да може този законопроект да придобие някакъв вид. Това трябва много ясно да се разбере от народното представителство. Този законопроект, вкаран от госпожа Надежда Йорданова и група народни представители от „Демократична България“, е изпълнен с грешки, дори технически, които не знам дали ще могат народните представители да откоригират между първо и второ четене. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ имаме намерение да направим такива корекции, затова ще предложим, дори предлагам, ако евентуално бъде приет този закон на първо четене, срокът между първо и второ четене да бъде 21 дни. Нещо друго, което трябва да се каже. Становището на Министерството на труда и социалната политика е изключително отрицателно. Отново показва, че от параграф… Забележете, между другото, нещо много важно – от десет параграфа във всички становища, които изброих – седем параграфа са подчертани, че изрично трябва коренно да претърпят промени, за да могат да бъдат допустими въобще като цяло. становището на Министерството на труда и социалната политика се казват следните важни неща: „Следва да се отбележи, че задължително за провеждане задължителна консултация със социалните партньори е основен принцип на европейското законодателство, регулиращ достъпа до пазара на труда за граждани на трети държави. В пакета документи към представения от госпожа Йорданова и група народни представители, в Законопроекта липсва информация за провеждане на такива консултации със социалните партньори. Легалните определения за висококвалифицирана заетост, високопрофесионална квалификация, висока степен на професионални умения, професионален опит, служебна дейност, разписани по чл. 2 от Директивата не са въведени чрез съответните текстове в предложения проект на ЗИД и ЗТМТ. Липсата на такива определения ще доведе до възникването на непълно и противоречиво прилагане на предвидените в Закона разпоредби.“ С оглед от посоченото, зачитам Ви отново: „С оглед на посоченото по-горе и в рамките на съответната компетентност е на Министерството на труда и социалната политика, не можем да подкрепим параграфи от 1 до 6 и § 8 на настоящия законопроект.“ Разбирате ли какъв законопроект ни предлагат дамите и господата от „Демократична България“? Законопроект, който е изпълнен с грешки, Законопроект, който не устоява на изискванията на Министерството на вътрешните работи, на „Национална сигурност“. Този законопроект е опасен за националната сигурност на страната. Това трябва да се вземе предвид, когато Вие в следващия момент натиснете бутона и гласувате, и се надявам, че няма да подкрепите този законопроект на първо четене. Благодаря Ви.

Господин Председател, господин Георгиев! Малко фактология. Цял ден вносителите на този законопроект присъстват наполовина от цялата си група, но точно сега, когато трябва да прокарат чужди интереси – чужди на българските интереси, присъстват твърдо в тази зала. Когато говорим за законопроект, в който, в момента второ изказване, ясно и точно се вижда какви са националните интереси, е, меко казано, позорно от тяхна страна да мълчат, подпрени за пореден път на стената. Въпросът е, че не какво казваме ние като анализ, въпросът е какво казват институциите. Въпросът е какво е становището на ДАНС. Становището на ДАНС спрямо Законопроекта на най-големите получатели на грантове от „Америка за България“ е съсипващо. ДАНС казва, че най-големите вносители и получатели на грантове от „Америка за България“ са внесли Законопроект, който застрашава националната сигурност. И е хубаво тези, които са се подписали там, да дойдат и да коментират становището именно на българските служби. Хубаво е получателите на грантове от „Америка за България“ или, по-точно казано, на Държавния департамент на САЩ да дойдат и да обяснят защо министерствата са категорично против този законопроект, който нарушава българските национални интереси. Защото не е лицеприятно да оправдаваш грантовете от Държавния департамент със законодателство, което е в нарушение на националните интереси, защото не е лицеприятно, когато излизат синдикатите и ти обясняват, че вкарваш Законопроект, който може би защитава националните интереси на Държавния департамент, ти да мълчиш подпрян позорно на стената и да си държиш колана това не е лицеприятно, но е хубаво да има. Затова, господин Георгиев, много Ви моля отново да повторите какви са становищата на ДАНС, на министерствата и на синдикатите, защото грантополучателите от „Америка за България“ тези неща не ги интересуват, но и нас не ни интересува, когато ще дойде момент да си плащат за това нещо. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря. Има ли друга реплика? Заповядайте, господин Митев. разбирам Вашите притеснения и предполагам, че по начина, по който ги излагате Вие и Вашите колеги, и гледната точка, която Вие имате и се съмнявате в този законопроект, предполагам, че те изглеждат разумни. Искам да Ви представя една друга гледна точка. Това е един законопроект, който позволява на високотехнологични фирми да привличат специалисти, които не съществуват на българския пазар.

господин да не се обажда от място. Днес вече е шест часа, последният работен ден. За да има спокойствие в залата, можете ли да му направите забележка, после втора и трета да го изгоните? И така. Разбирам, че Вие гледате…

Виждаме, че ВЪЗРАЖДАНЕ нямат никакви смислени аргументи и това е един инатлък да бавят работното време на Народното събрание. Моят въпрос към Вас е: не Ви ли е срам бе, хора?! Не Ви ли е срам да спирате един добър законопроект, написан с усилията на толкова много хора подкрепен явно от цялата зала, само за да си удовлетворите грозното малко желание да правите напук на всички в тази държава.

господин Председател. Господин Ганев, много правилно Вие казахте и аз ще се съглася с Вас, защото нещата, които казах допреди малко, не са мое мнение, не са моето лично мнение – на народния представител Георги Георгиев, това са нещата, които прочетох от Министерството на труда и социалната политика, господин Митев, и към Вас се обръщам на Министерството на труда и социалната политика. Вие в момента обидихте Министерството на труда и социалната политика, че те са дали грешно становище. В същото време обидихте не само Министерството на труда и социалната политика, обидихте „Национална сигурност“. Не знам те как ще реагират на Вашите обиди. Обидихте Министерството на вътрешните работи. Разбирате ли колко надалече достигнахте Вие, господин Митев, с Вашите недобре премерени изказвания от тази трибуна. Не стига, че редовно обиждате гражданите на а сега си позволявате да обиждате Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, „Национална сигурност“ обиждате, защото това са техни становища. Аз цитирах техни становища. И това са техните аргументи, господин Митев.

явно и Министерството на вътрешните работи – и те нищо не разбират, и ДАНС нищо не разбират. Така че, господин Митев, Вие когато взимате реплика, поне се опитвайте малко от малко да се подготвяте, а не винаги да сте на всякоя манджа мерудия, така да се каже.

Разбирам Ви, господин Георгиев, обръщам се към Вас. В края на нелек работен ден сме, имаме странна амалгама между умора и нетърпение. Всички сте наясно, уважаеми колеги, че парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ ще си уплътни времето, което остава. Вие само с Вашите процедури и реплики нагнетявате обстановката и удължавате това нещо. Така че нека дадем възможност на нашите колеги да кажат каквото имат да кажат, и това да приключи в някакъв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

нещо, което не би могло да се случи, тъй като очевидно този закон е написан лобистки, само и единствено да пречи на пазара на труда в България за български граждани, на първо място. На второ място, да снижи изискванията за привличане на работници от трети държави, които не са членки на Европейския съюз. За всеки случай ще декларирам частен интерес по реда на чл. 145 от Правилника, тъй като се занимавам с процедури по единно разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта“. Ние няма да подкрепим този законопроект, тъй като той пренебрегва и изключва доста от процедурите за достъп, на първо място, до територията на Република България и на следващо място, до пазара на труда, и неслучайно има отрицателни становища от доста от българските институции. За съжаление, този законопроект дава възможност на притежатели на виза тип „С“ за краткосрочно пребиваване, или така наречената туристическа виза, да получават „Единно разрешение за пребиваване и работа“. Защо е опасно това? Защото досегашният режим изискваше виза „D“, при която, забележете, винаги и във всички случаи задължително се изисква съгласувателна процедура между МВР и ДАНС. Идеята на тази задължителна съгласувателна процедура по реда на Наредбата за визовия режим, която е с едно доста дълго заглавие, е именно чужденецът заявител за такова разрешение за пребиваване и работа да бъде проверен, забележете, докато е извън територията на страната. За съжаление, тази съгласувателна процедура, която цели да провери дали този чужденец не е крадец, измамник, престъпник, терорист и така нататък, не се извършва при визите за краткосрочно пребиваване тип „С“ или тъй наречените туристически визи. Обаче с този законопроект, дами и господа народни представители, това нещо се дерогира, което е изключително опасно изключително опасно за българската държава. Нещо повече, този законопроект ни задължава ние да ползваме Шенгенския визов режим и да позволяваме на чужденци, които са имали

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Петров, обръщам се към Вас, защото Вие малко закъсняхте и не знаете, но вносителите не излязоха да ни запознаят с този законопроект и от Вашето изложение аз разбирам, че Вие сте запознат в детайли с него. Споменахте и че имате практика – конкретна, адвокатска. Имам няколко въпроса спрямо Вас. Можете ли да ни отговорите, установили ли сте, след като се запознахте с този законопроект, какво пречи сега на гражданите от трети страни да идват и да работят в България? Има ли такива пречки? Защо ще идват граждани на трети страни да работят в България, висококвалифицирани специалисти, които ще получават значително по-ниски възнаграждения от нашите висококвалифицирани специалисти в съответните високотехнологични сектори. И последният ми въпрос е: знаете ли, предвидено ли е в този законопроект и имате ли Вие идея като практик с тази материя какво ще правят българските висококвалифицирани специалисти,

Уважаема госпожо Рангелова, Вие сте права и сте схванала идеята на Законопроекта, че целта му е да снижи досегашните изисквания по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и по Закона за чужденците в Република България по отношение на визовия режим за чужди граждани, които нямат и не са висококвалифицирани. Нещо повече. В този законопроект една от възможностите да бъдат допуснати и да кандидатстват за така наречената Синя карта е дори да нямат висше образование, но да имат – някакъв частен документ се създава, който да бъде издаван от работодателя, който да доказва опит, който се приравнява на висше образование. Представяте ли си каква фраза е това? Дори това не съществува в българското имиграционно право! И ме подсещате, че има още няколко нелепици, които са създадени в този закон, които българското имиграционно право не познава. Едно от тях е така нареченото разрешение за временно пребиваване, което се дава на заявители, на които срокът е изтекъл. В момента в България няма такова нещо като разрешение за временно пребиваване. Не съществува подобно нещо. И в Законопроекта не пише как ще се издава, на какво основание ще се издава, с какви документи ще се издава, за какъв срок ще се издава, може ли да се подновява. Затова това нещо е нелепица. Другата нелепица, която ни се предлага с този законопроект, е така нареченият временен адрес, който щял да декларира чужденецът. В момента в българското имиграционно право, включвам Закона за чужденците в процесния закон за трудовата миграция и трудова мобилност, не съществува подобно нещо като временен адрес. И никой няма на идея – и Законът за гражданската регистрация даже не борави с термин „временен адрес“, защото подобно нещо не съществува. Има два адреса в България – единият е постоянен, другият е настоящ. Още едно нещо има, което пречи на този закон. Ако сте прочели внимателно, ще видите, че той позволява да бъде позволено на заявителя да упражнява и така наречената свободна професия. И досега имаме възможност за упражняване на свободна професия, но критериите са изключително завишени. Изисква се висше образование, квалификация за тази свободна професия и опит в тази професия поне две години. И най-важното нещо, изисква се знание на български език, доказано по съответния начин. Нещо, което този законопроект пренебрегва. И вече, господин Костадинов, премахва се изискването за владеене на български език. Всеки, който желае и разполага вече, според този законопроект, с разрешението тип Синя карта, има право вече да упражнява свободна професия, без да разполага с тези завишени критерии, които са до момента. Така че, да завърша, и към момента всеки, който е висококвалифициран работник от сферата на IT, който желае да работи на длъжност „софтуерен мениджър“, „софтуерен разработчик“ „инженер“, той може да работи съвсем спокойно и да получи такова разрешение тип „Синя карта“ – „Единното разрешение за пребиваване и работа“, няма абсолютно никакъв проблем. (Реплики: „Времето, времето!“) Но понеже спонсорите на някои политически формации са големи международни компании, които желаят да занижат заплащането, като привлекат чужденци и от държави извън Европейския съюз, именно затова те желаят да вкарат този законопроект и той да бъде приет. Защото, ако сте забелязали, променят и размера на минималната заплата, която да се дава

Господин Председател, това, което беше казано, мисля, е достатъчно ясно само по себе си, обаче беше пропуснат един много важен аргумент становището на синдикатите. Синдикатите също са категорично против и това, което всъщност те казват, е, че отваряме не просто възможността за наводняване на българския пазар на труда, а и за унищожаване на българския пазар. Защото в един момент тук просто няма да има вече регулация, още повече, че ще влязат хора, които ще се ползват и от закрилата на своите собствени страни – нещо, което не бива да пренебрегваме. И тъй като България, за съжаление, през последните години е държала с ерозираща държавност, в която може да се меси всеки, и далеч вече не само посланиците, но дори и собствениците на малко по-големи фирми, които могат да си позволят примерно да разговарят с някоя парламентарна група, да си купят някой депутат, който да внесе съответния лобистки закон за тях. От тази гледна точка, това, което беше казано за становището на ДАНС, за становището на МВР, допълнителното становище на синдикатите, е повече от ясно и категорично – този закон е вреден и опасен за националната сигурност. Господин Костадинов, не съм съгласен, че този законопроект просто пречи на българския пазар на труда, той ще го унищожи и поради още едно залегнало предложение – да се издава това разрешение „Синя карта“ и на лицата, които са получили хуманитарна закрила – с други думи – бежанците. Докато обществено известен факт е, че лицата, които в момента се намират в бежанските центрове, за съжаление, не са завършили Харвард и поради това няма как да са висококвалифицирана работна ръка. Така че у мен буди недоумение каква е идеята да се позволи, за пръв път в България, да се издава разрешение тип „Синя карта“ за хора, които са получили международна закрила и хуманитарен статут, когато 99,99% от тези хора нямат въобще подобно образование и не отговарят на критериите на закона. Благодаря Ви. Господин Председател, господин Петров! Нещата стоят по следния начин – аз ги казах, но пак ще ги повторя още веднъж. Очевидно е, че става въпрос за грозен лобистки законопроект, който има за цел да удовлетвори, доколкото на нас ни е известно, интересите на точно две фирми в България. Обаче, тъй като с отварянето на една малка пробойна в един бент много лесно може да се скъса самата стена на бента, след което оттам насетне вече идва катастрофата. Това, което Вие казахте, е много вярно, защото в ситуацията, в която ние се намираме в момента, единственото нещо, което пази България все още от наводнение не само на нейния трудов пазар, но и на обезлюдяващата се наша българска територия, е ниският жизнен стандарт и фактът, че България все още не е в Шенген. Поради тази причина тук нахлуващите така наречени бежанци, на практика нелегални мигранти и престъпници, не искат да остават в България. За тях е изгодно да минат границата и дори рискуват да дават още повече пари на каналджии, за да могат да отидат в първата шенгенска държава – Австрия. Неслучайно и Австрия беше против влизането на Румъния и на България в Шенген. От тази гледна точка, в момента, в който това нещо се случи, и в момента, в който примерно, да кажем в един следващ състав на Народното събрание, се намерят други, още по-платежоспособни

Това нещо ще стане с една много проста поправка – махат се две думи от този законопроект – точно две думи. И тъй като, ако за разлика от някои народни представители в това Народно събрание, които очевидно не разполагат с достатъчно голям ментален капацитет, в ДАНС и МВР разполагат с такъв, те са предвидили възможните последици от това. Точно поради тази причина становището им е изключително отрицателно. Те си го заявяват ясно и категорично – аз ще го кажа за втори път. Този законопроект е заплаха за националната сигурност, защото с темповете, с които тук присъстващи – между другото, добре запознати бивши служители и министри от МВР, които казват как всеки ден границата се преминава от 1000 души

Имайки предвид темповете на обезлюдяване, имайки предвид, че в края на тази година ще отчетем още 100 000 души надолу – официално при това от статистиката, имайки предвид всичко това, което се вижда, че нашата държава вече не може да защитава собствената си територия по никакъв начин – единственото нещо, което в момента ни пази, са остатъците от старото законодателство, което в момента някои хора – всъщност не са някои – „Демократична България“, се опитват да унищожат. И ако можем да говорим за заплаха за националната сигурност, ей там е заплахата за националната сигурност – „Демократична България“.

Господин Председател, уважаеми колеги! Обещавам да съм бърз. Нека да свършим обаче дискусията по един толкова важен и добър проект за България, вместо със смехотворен маратон от фалшиви заплахи, с кратко обозрение на това защо това наистина е важно за България. Наслушахме се на смешки, че ще има наводнения от хора, че са лобистки проекти. Попитайте българските работодатели какво е това, което им липсва, за да има икономически растеж у тях, за да расте техният бизнес. Не им липсва земя, не им липсва газ, не им липсва ток.

От тези 200 хиляди някои от тях са квалифицирани, други от тях не са, но ако ние не започнем да си ги набавяме отнякъде, нашата икономика няма да расте така, както ни се иска. За целта настоящият законопроект, който е изискване и по Плана за възстановяване и устойчивост, най-после дава начин да привличаме квалифицирани специалисти у нас. Колко трудно е да се разбере, че това е вратата към икономическия растеж тук? Тези улеснения най-после ще ни позволят това да се случи. Съпротивата срещу този законопроект е съпротива срещу икономическия растеж на България. Благодаря Ви. Светли празници и нека да преминем към едно хубаво гласуване най-после!

Изказване – Йордан Цонев.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Не бива да се отнасяме много лековерно към всяко добро намерение. Затова взех думата да се изкажа, защото винаги чувствам себе си задължен да споделям с Вас най-малкото лошия опит, защото добрият е хвалба. Действително пътят към ада е постлан с добри намерения – това не е празна приказка. Сега ще Ви разкажа как подобрявайки условията за инвестиционното гражданство и за инвестиционните визи – златните паспорти и златните визи – как едни мини избухнаха под краката ни. Мини, които абсолютно незаслужено бяха сложени там от едни хора, които от 25 години с това се занимават – да рисуват образи, да използват всяка ситуация, за да я изопачават. И аз Ви благодаря, че слушате с внимание, не защото аз се изказвам, а защото наистина проблемът си е сериозен проблем. Когато тръгваме да правим нещо такова,

инвестиционното гражданство е битка за инвестиции за всяка страна и от тази трибуна съм го казвал многократно. Оглавявах и такава временна комисия и работихме много с колегите – цяла година, за да изпълним препоръките на Европейската комисия и на нашите евро-атлантически партньори това гражданство да не бъде фиктивно, да не бъде формално, а наистина да донесе на страната инвестиции. Защото по същата тази линия – Кипър, Испания, Малта, Португалия, Ирландия и така нататък, правиха правиха по няколко милиарда инвестиции на година – било в недвижими имоти, било в акции, ценни книжа на борсата и така нататък. И цялата тази операция завърши трагично – почти. Няколко тариката в държавата започнаха да продават това инвестиционно гражданство и да правят сделки, и да го компрометират. И успяха да го компрометират, и справедливо нашите европейски и задатлантически партньори се възмутиха от това. Тук е мястото да кажа, че същите тези хора, които го правиха, натопиха нашия колега Пеевски, че той го е правил. И това, най-отговорно го казвам от тази трибуна, е абсолютна лъжа. Лъжа, която е абсолютно доказана с факти. Много е опасно, когато се опитваме да правим неща, които си мислим, че са добри. Обаче като ги прочетат нашите партньори, да не се учудите, че може да получим един доклад, в който да ни кажат „а бе тук сте пуснали едни работници, едни много работници са дошли, обаче те преди да дойдат тук, са започнали работа в едни други служби, които не са партньорски.“ Давате ли си сметка за това? Не си давате сметка. Но аз реших, че все пак е колегиално да предупредя колегите, към които нека да бъда коректен – не подозирам никой от вносителите в лоши намерения. Ние – да! ЙОРДАН ЦОНЕВ: Вие може. И не обвинявам никого. Просто споделям с Вас, че тези неща са тънки, деликатни, ледът тук е много тънък, особено пък когато става въпрос за специалисти и така нататък. Някои от специалистите буквално са специалисти, колеги. Затова аз лично не препоръчвам, в навечерието на Коледа, да приемем този законопроект, най-малкото защото нямаме становища от специализирани служби и така нататък и не сме взели предвид негативния опит, който имаме и който още не можем да изчистим. Още чакаме ДАНС да каже отнело ли е паспортите на тези, на които са дадени по този ред. Още чакаме прокуратурата да свърши тази проверка, за която сме я сезирали надлежно. се обръща към колегите отдясно, които така леко иронично се засмяха, когато казах това за господин Пеевски, но нямаше нищо смешно. Ужасно е да ти налепят това петно, когато нямаш никакво касателство с тази тема. И дори да не ставаше въпрос за господин Пеевски, а за който и да е друг, пак щях да застана на тази трибуна и да кажа, че трябва да сме много внимателни, когато работим с тази материя. И да припомня на българската прокуратура, че чакаме това разследване да бъде придвижено и да бъде завършено. И да напомня, че чакаме гражданството на тези, на които е дадено по този начин, да бъде отнето и да напомня на всички че очакваме да приключим със златните визи както приключихме със златните паспорти, защото в миналия парламент не приехте да спрем златните визи, но е дошло време и това да направим, и да се замислим дали сега да раздадем златни трудови книжки. Благодаря Ви.

Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Моля, режим на гласуване.

Да се направи предложението. Предложение за срока се прави, ако е приет законопроекта на първо гласуване. Заповядайте.

е приключила. Пожелавам Ви светли празници!